Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., № 46-102-01-2, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2021 г. На заседание, проведено на 24 август 2021 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха: Гълъб Донев – министър на труда и социалната политика; Виолета Лорер – заместник-министър на финансите; Ивайло Иванов – управител на Националния осигурителен институт; представители на синдикатите и работодателските организации. Пенсиите имат съществено значение за запазване качеството на живот на хората след пенсиониране, тъй като за по-голямата част от тях те са единственият източник на доход. В тази връзка усилията на правителството са насочени към тяхното повишаване. Тази цел обаче трябва да бъде съобразена както с финансовите възможности на бюджета на държавното обществено осигуряване, така и с основните принципи и възприетата законодателна рамка в областта на социалното осигуряване. Предвид подобряването на ситуацията на пазара на труда и благоприятните перспективи пред икономиката със Законопроекта се предлага увеличаване на приходите и трансферите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване

България е една от държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората на 65 и повече години, живеещи в риск от бедност или социално изключване. В същото време, делът на държавните разходи за пенсии от брутния вътрешен продукт (БВП) е сравнително по-нисък и от средното за Европейския съюз равнище, и от това в държави със сходна възрастова структура на населението. Докато през 2019 г. в България разходите за публични пенсии са 8,3 на сто от БВП, то средното за Европейския съюз равнище е 11,6 Същевременно, в други държави, например Чехия, Унгария и Словакия, делът на държавните разходи за пенсии от БВП е по-нисък или близък до този в България, но в тях рискът от бедност или социално изключване за хората на 65 и повече години е значително по-нисък, съответно 17,4 на сто – Чехия, 16,7 на сто – Унгария, 12,3 на сто – Словакия. На тази база може да се направи изводът, че в България са налице резерви както по отношение на количеството на ресурса, отделян чрез държавната пенсионна система за намаляване на бедността, защита на доходите и насърчаване на социалното включване на възрастното население, така и по отношение разпределението и насочването на ресурса. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. се предлага пакет от мерки, чрез които трайно се осигурява по-висок по-висок доход от пенсии както за настоящите, така и за бъдещите пенсионери. С предложените изменения се гарантира, че всички около два милиона и осемдесет хиляди пенсионери ще получат увеличение на дохода си от пенсия от държавното обществено осигуряване, като средното увеличение на един пенсионер е 64 лв. Общо допълнителните разходи за 2021 г. за пенсии възлизат на 353 000,0 хил. лв. Със Законопроекта се предвижда промяна на прилаганата тежест за една година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1,2 на сто на 1,35 на сто, считано от 1 октомври 2021 г., което е увеличение с 12,5 на сто. По този начин се повишава адекватността както на вече отпуснатите, така и на новоотпуснатите пенсии, насърчава се по-продължителното участие на лицата на пазара на труда и нараства процентът на заместване на миналите доходи от труд. Допълнителните разходи за 2021 г. за реализацията на тази промяна възлизат на 236 400,0 хил. лв. Освен това се предлага промяна, която предвижда минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната при общите условия на чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, да се увеличи от 300 лв. на 340 лв. от 1 октомври 2021 г., което води до нарастване с 13,3 на 13,3 на сто на размерите на всички пенсии за трудова дейност, определени в минимален размер. В резултат от предложената промяна със същия процент ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст: пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии. Увеличение ще получат и пенсионерите, които към момента получават пенсия над минималния размер за съответния вид, но след преизчислението с по-голямата „тежест“ на една година осигурителен стаж ще останат под новия минимален размер.

максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се повишава от 1440 лв. на 1500 лв. Тази промяна ще осигури възможност да се повишат размерите на пенсиите както на пенсионерите с действителен размер на пенсията над 1440 лв., така и на пенсионерите, които в момента получават под 1440 лв., но след преизчислението с по-голямата тежест на година стаж, размерът на пенсията им ще надхвърли 1440 лв. Допълнителните разходи за 2021 г. възлизат на 9 000,0 хил. За прилагане на справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери в Законопроекта са предвидени и необходимите средства за повишаване размера на социалната пенсия за старост от 148,71 148,71 лв. на 170,00 лв. месечно от 1 октомври 2021 г. Това ще доведе до ръст с 14,3 на сто на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, както и на съответните добавки към пенсиите, изчислявани от размера на социалната пенсия за старост, като общо допълнителните разходи за 2021 г. възлизат на 7 800,0 хил. лв., в това число 3 000,0 хил. лв. за повишаване на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване. Предвидени са средства в размер на 24 900,0 хил. лв. за увеличаване размерите на добавките по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване – добавките към пенсиите, изчислени от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга (така наречените „вдовишки добавки“). В Законопроекта са предвидени необходимите средства от 104 000,0 хил. лв. за изплащане на допълнителната сума към пенсиите за месец септември 2021 г. в размер на 50 лв. Целта е подкрепата за пенсионерите да продължи до момента, в който влязат в сила разпоредбите, на основание на които се повишават основните размери на всички пенсии – от 1 октомври 2021 г. При определяне на бюджетните параметри е отчетена очаквана икономия в разходите за пенсии от 150 000,0 хил. лв. в резултат от допускане за по-малък брой пенсионери в края на годината в сравнение с планираното при приемането на Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. Намалението в броя на пенсионерите се дължи основно на негативни демографски процеси с особена интензивност в последните месеци на 2020 г. и началото на 2021 г. Предвидени са и необходимите средства в размер на 200 000 лв. за заплащане на вноската по споразумение между институциите на преобладаващата част от държавите членки за продължаване на поддръжката на софтуерния продукт за пренос на данни RINA, което предстои да бъде сключено през настоящата година. Това ще осигури възможност за участието на българските компетентни институции (Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса и Агенцията за социално подпомагане) в електронния обмен на социалноосигурителна информация в Европейския съюз.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

за 2021 г. На заседанието присъстваха: Гълъб Донев, заместник министър-председател по икономическите и социалните политики; Иван Кръстев, заместник-министър на труда и социалната политика; Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт; Драгомир Драганов, директор на дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“ в НОИ; Мария Минчева, заместник-председател на Българска стопанска камара; Щерьо Ножаров, икономически съветник в Българска стопанска камара; доктор Мария Петрова, главен секретар на Съюза за стопанска инициатива; Асия Гонева, национален секретар на КНСБ. Законопроектът беше представен от господин Гълъб Донев. Със Законопроекта се предлагат промени, свързани с пакет от мерки, чрез които трайно се осигурява по-висок доход от пенсии както за настоящите, така и за бъдещите пенсионери. С предложените изменения се гарантира, че всички около 2080,0 около 2080,0 хил. пенсионери ще получат увеличение на дохода си от пенсия от държавното обществено осигуряване, като средното увеличение на един пенсионер е 64 лв. В чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване е предвидена промяна на прилаганата тежест за една година осигурителен стаж в пенсионната формула, по която ще се изчислява размерът на пенсиите, свързани с трудова дейност с началната дата след влизане в сила на Закона от 1 октомври 2021 г. От началото на 2019 г. тя е 1,2 на сто. С настоящия законопроект се предвижда увеличаването ѝ на 1,35 на сто, което представлява увеличение с 12,5 на сто. По този начин се повишава адекватността на новоотпуснатите пенсии, насърчава се по-продължителното участие на лицата на пазара на труда и нараства процентът на заместване на миналите доходи от труд. Предложенията за промени в чл. 75 и чл. 79 от Кодекса за социално осигуряване, които които регламентират начина за определяне размерите на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, за трудова злополука и професионална болест, са породени от необходимостта от съобразяване на законодателните решения във връзка с изчисляването на пенсиите за инвалидност с тези, които са възприети при пенсиите за осигурителен стаж и възраст, тъй като всички те имат характер на пенсии, свързани с трудова дейност. Съгласно чл. 70, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). Според предвиденото в действащата разпоредба на чл. 10 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 300 лв. Със Законопроекта се предлага промяна, която предвижда минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната при общите условия на чл. 68, ал. 1 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, да се увеличи от 300 лв. на 340 лв. от 1 октомври 2021 г. Това води до нарастване с 13,3 на сто на размерите на всички пенсии за трудова дейност, определени в минимален размер. Увеличение ще получат и пенсионерите, които към момента получават пенсия над минималния размер за съответния вид, но след преизчислението с по-голямата „тежест“ на една година осигурителен стаж ще останат под новия минимален размер. В резултат от предложената промяна, със същия процент ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст: пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии. С цел подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност и с оглед осигуряване на възможност всички пенсионери, включително и тези с действителен размер на пенсията под минималния и над максималния, да получат реално увеличение на пенсиите от 1 октомври 2021 г., е необходимо да се определи по-висок минимален,

за 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се повишава от 1440 лв. на 1500 лв. Тази промяна ще осигури възможност да се повишат размерите на пенсиите както на пенсионерите с действителен размер на пенсията над 1440 лв., така и на пенсионерите, които в момента получават под 1440 лв., но след преизчислението с по-голямата тежест на година стаж размерът на пенсията им ще надхвърли 1440 лв. За прилагане на справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери в Законопроекта са предвидени и необходимите средства за повишаване размера на социалната пенсия за старост от 148,71 лв. на 170 лв. месечно от 1 октомври 2021 г. В резултат от предложената промяна ще се повишат размерите и на останалите пенсии, несвързани с трудова дейност (пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия), както и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост: добавката за чужда помощ по чл. 103 Кодекса за социално осигуряване, добавката по Указ за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944 – 1945 г. и добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните. Увеличението на размера на социалната пенсия за старост от 148,71 лв. до 170,00 лв. ще доведе до ръст с 14,3 на сто на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, както и на съответните добавки към пенсиите, изчислявани от размера на социалната пенсия за старост. С оглед осигуряване на равнопоставеност на лицата се предлага Преходна разпоредба в Кодекса за социално осигуряване (§7е), която предвижда с по-високата тежест на осигурителния стаж да бъдат преизчислени всички отпуснати преди 1 октомври 2021 г. пенсии. Реалното увеличение може да бъде по-голямо от 12,5 на сто, ако преизчисленият действителен размер на пенсията е под предложения със Законопроекта нов минимален размер на пенсиите за трудова дейност за съответния вид, тъй като в този случай ще бъде определен на него. В Законопроекта са предвидени необходимите средства за изплащане на допълнителната сума към пенсиите за месец септември 2021 г. в размер на 50 лв. Целта е подкрепата за пенсионерите да продължи до момента, в който влязат в сила разпоредбите, на основание на които се повишават основните размери на всички пенсии – от 1 октомври 2021 г. В Комисията бяха получени становищата на Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Българската стопанска камара, Съюза за стопанска инициатива, Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на независимите синдикати в България и КТ „Подкрепа“. Всички организации заявяват принципна подкрепа за Законопроекта. Освен тези становища в Комисията беше получен Протокол № 9 от извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В проведената дискусия взеха участие народните представители Паунита Петрова, Мая Манолова, Деница Сачева, Александър Марков, доктор Хасан Адемов, Цецка Бачкова и Георги Гьоков.

второ четене на Законопроекта. Народните представители на ГЕРБ заявиха, че ще се въздържат от подкрепа и също ще направят предложения между първо и второ четене на Законопроекта. Гълъб Донев отговори изчерпателно на поставените му въпроси от народните представители. В дискусията взеха участие представителите на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Съюза за стопанска инициатива. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 14 гласа „за“, без гласове „против“ и 4 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., № 46-102-01-2, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2021 г.“ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, господин Гьоков. Господин Министър, имате думата за становище от вносител.

Основните параметри, с които се предлага да бъде повишена осигурителната тежест на една година осигурителен стаж във формулата за изчисление на пенсиите от 1.2 става 1.35. Минималната пенсия съответно се повишава от 300 лв. на 340 лв., като повишението е с 13,3%. Социалната пенсия за старост се повишава от 148,71 лв. на 170 лв., като всички пенсии, които които се изчисляват като процент от социалната пенсия за старост, също се повишават – увеличението на техните размери средно е 14,3%. Естествено се повишава и максималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1440 лв. на 1500 лв., като увеличението е 4,2%. Но тук трябва да се има, предвид че от 1 януари 2021 г. увеличението на максималния размер на пенсията пенсията беше повишено с над 20%, което е повече от средния размер от 5,1%, което получиха всички останали пенсии, с изключение на максималната и минималната пенсия. Бих дал допълнителна информация по отношение на това за броя на пенсиите, които ще бъдат увеличени в резултат от повишението на тежестта на една година осигурителен стаж. 2 млн. 31 хил. 200 пенсии, като средният размер се повишава от 487 лв. на 550 лв. Общият допълнителен разход по предложената мярка е 366 млн. 30 хил. лв. Броят на пенсиите, които ще бъдат увеличени с 12,5%, е 1 млн. 44 хил. 100 лв. – пенсии за трудова дейност, с размери между минималния и максималния размер, като общата стойност на допълнителния разход за пенсия по предложената мярка е 236 млн. 400 хил. лв., 500 пенсии ще останат ограничени от новия максимален размер от 1500 лв. От тях 24 500 ще получат по 60 лв. увеличение, което е 4,2%, и допълнително още 11 хиляди ще получат средно увеличение около 115 лв., което е 8,4% увеличение. Броят на пенсиите, които ще бъдат увеличени от 300 на 340 лв.

общият брой на пенсиите с новия минимален размер е 951 600. Общата стойност на допълнителния размер за пенсии след увеличението на минималните и максималните размери е 129 млн. 900 хил. Броят на социалните пенсии за старост, чийто размер е предложен да бъде увеличен на 170 лв., са 61 200 пенсии, като средният им размер се повишава от 200 на 229 лв., а общата стойност на допълнителния разход за пенсии по предложената мярка е 4 млн. 800 хил. лв. Броят на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, които ще бъдат увеличени, е 441 600 600 пенсии, като техният среден размер се увеличава с 50 лв. – от 338 на 388 лв. Общата стойност на допълнителния разход за пенсии за инвалидност поради общо заболяване е 68 млн. 300 хил. лв. Броят на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, които ще бъдат увеличени с 14 600, като техният среден размер ще се увеличи от 527 лв. на 591 лв. Това е съвсем накратко. И като допълнителна информация към предложения Законопроект

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Преди да говоря по същество, искам да се обърна към Вас честно казано, възмутена съм, ние гледаме съдбата на два милиона и кусур пенсионери, съдбата на над 400 хиляди хора, които получават помощи, съдбата на инвалидите, на военноинвалидите, на децата инвалиди, а залата е празна. Не Ви ли интересува бе, господа депутати, какво ще се случи с тези хора – или забравихте за какво се клехте, че на първо място са интересите на народа? Извинявам се за тази прелюдия, госпожо Дами и господа, напълно известен факт е, че минималната пенсия е плод на политическо решение по принцип, а и доста малко кореспондира с приноса или с осигурителния принос на осигурителната система. Ето защо аз съм безкрайно учудена, господин Министър, че Вие сте лишили от 10 лв. хората на минимална пенсия. В България на минимална пенсия са 898 828 души. Това са хора, които са изкарали своя трудов стаж, но са получавали малко пари и затова пенсията им е минимална.

сега ще взимат 340 лв. Само не ми обяснявайте, че Вие със средствата на социалното подпомагане, тоест от социалните фондове ще допълвате пари, които ще стигнат – докъде? до прага на бедност, който, всички знаем, извинявам се, госпожо Сачева, че е измислен. Това не е истинският праг на бедност в България. Истинският праг на бедност, който би трябвало да бъде 60% от медианния доход, сега би трябвало да бъде 413 лв., а не догодина, а догодина да бъде 451 лв. Но така или иначе това е установеният праг на бедност. Извинявайте, получаването на помощи до прага на бедност е бъдещо несигурно събитие за голяма част от тези хора по простата причина, че българите имат няколко принципа, които от векове следват. Първи принцип в техния живот е да осигурят керемидка, да осигурят собствен покрив на децата си. Затова във времето, когато аз бях млада, и тези, които сега са пенсионери, бяха млади, макар и панелки, макар и със заеми ние купувахме апартаменти такива, така че да осигурим условия на нашите деца да растат. Вторият принцип на българина е детето му да бъде изучено. Вярно е, че имаше време, когато България беше на пето място в света по качество на образованието, а сега е на позорното 88-о място, но така или иначе хората заделяха пари и за образование. И третият принцип на българина е да има едно парченце земя, в което не да сади цветя, а да сади чушки, домати и картофи, тоест нещо, с което което евентуално, ако има проблем, да храни семейството си. Е, господин Министър, Вие току-що заявихте, пък и в материалите, които сте ни предоставили, че 432 хил. души от българските пенсионери – тези, които са на минимални пенсии, ще получат помощи. Само че аз току-що казах, че те са близо 900 и мисля, че всички български пенсионери сега гледат към нас – и не мислете, че това е конфликт на интереси, понеже аз съм в пенсионна възраст – нали всички български пенсионери гледат сега в нас, защото те очакват бъдещо сигурно сигурно събитие, тоест да получат повишаване на пенсиите. Понеже половината от тях са на минимална пенсия, би трябвало да получат една стабилна – така или иначе тя ще бъде политическо решение – минимална пенсия. Не е Ваш патент, господин Министър, доходът от пенсия да бъде равен или близък до прага на бедност, а това е патент на Европейската комисия и на Евростат. Само че в Европа хората първо изчисляват прага на бедност, както трябва, а не го намаляват и, второ, аз искам да Ви припомня, че че допълващият доход от пенсия или заместващият доход от пенсия в Европа е най-малко 70% от това, което си получавал, когато си работил. Ако живееш във Франция и Германия и си работил и си получавал 1000 евро, това е фриволен пример, ще получиш 700 евро пенсия, но ако живееш в скандинавските страни, ще получиш 800 или 900 евро пенсия. А в България процентът е 35. Ние сме най-бедните, ние сме с най-ниските доходи и накрая имаме и най-ниския заместващ доход. Значи, хайде да се погрижим за българските пенсионери, и вместо да ги мъчим с доплащания от социалното подпомагане – да оставим социалните фондове за тези, които наистина имат нужда от тях, а това са военноинвалидите, инвалидите, децата инвалиди и техните майки, и да направим минималната пенсия поне равна на прага на бедност или 370 лв., за да бъдат хората сигурни, за да знаят, че утре каквото и да се случи, че ако има криза – дали ще е ковид, или ще е инфлация, или ще е икономическа криза, те ще си получат своите пенсии и ще си ги получат в един размер, който е поносим. Казвам поносим за българските условия, защото, ако европейските пенсионери се чудят на кой курорт да идат, българските пенсионери се чудят как утре да си купят хляб или захар, или олио. Защото, вярно е, че инфлацията средногодишно е 3%, но и вярно е, че най-голямото поскъпване е в стоките за първа необходимост – олиото е поскъпнало 40%, хлябът е поскъпнал между 7 и 10%, захарта, сиренето, Всичко това, което не само българските пенсионери, но и нашите деца, и децата на бедните семейства ползват, е поскъпнало и няма какво да се заблуждаваме и да мислим, че инфлацията е временно. Не, дами и господа, инфлацията ще върви нагоре. Разбира се, част от приходите, които е реализирало и настоящото правителство, едните са от събираемост, но другите са проинфлационни, а третите са от липса на

и фискален начин, да решим въпроса с българските пенсионери. Казвам Ви, аз много благодаря на професор Гечев, който изрично подчерта, че

дефицит. Ние на какво ще се правим? На по католици от Папата ли, та искаме да свалим дефицита до 3%?! Всички останали страни – вземете Испания – 11%, Германия – 7%, и така нататък, имат вече дефицит над, а се очертава, слава богу, една година, в която брутният вътрешен продукт ще расте. И не забравяйте още нещо: инфлацията наистина ще расте, дами и господа, и тя ще засегне най-бедните, защото ние имаме най, ако не най, на второ място сме по скъпа електроенергия – 73% е повече електроенергията, по-скъпа е отколкото в Германия. А и още нещо има – България има най-високия процент сива икономика, дами и господа. По данни на НАП 53% от работещите в нашата система – поне до септември тази година, хората получават държавна пенсия, нямат друга, от септември нататък, слава богу, жените ще започнат да получават и пенсии от капиталовия фонд, но той ще бъде малък дял. Така че че не забравяйте, че ние имаме разходно-покривна система и тази разходно-покривна система, ако не се захранва с осигурителни вноски, а се оказва, че наистина или не плащат, или всички плащат на минимална работна заплата, пък под масата получават още нещо. Така че, докато не изкореним сивата икономика, няма да ни бъде лесно и дефицитът в ДОО-о ще расте. Това е за сметка на данъците, това е за сметка на обновлението, което трябва да направим за в бъдеще, така че в наш интерес е да се погрижим и в тази посока. Ето защо, дами и господа,

какъвто и да е той поне в този период, а нека да приложим коефициента за тежест на една година, защото той обхваща повече пенсионери, но и тук имаме проблем. Извинявайте, дами и господа, ако всички пенсионери трябва да чакат да минат 10 или 12 години, за да може коефициентът да се вдигне с 0,1%, защото той до 2018 г. беше 1,1, сега е 1,2, благодаря на правителството, че ускорява този процес, но той трябва в много бързи темпове да стигне до 1,5. В много бързи темпове! Май забравяте, че социалните партньори заедно с предишното правителство още 2015 г. се бяха разбрали да стигне бързо до 1,5, само че той не се помръдна. Значи, трябва наистина това, което… Защото и бизнесът, и синдикатите са най-сигурни индикатори за истинското състояние на нещата и от време на време ще трябва да ги слушаме не защото аз идвам от синдикат, но наистина е така. Мисля, че трябва да се погрижим за ускорено увеличаване на тежестта на една година трудов стаж, която в близките две години да стигне до 1,5.

Благодаря, госпожо Председателстващ. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Донев! пандемията от COVID-19 в значителна степен повлия на живота и здравето на българските пенсионери. Едва ли има народен представител, който да не споделя необходимостта от това да се работи за достойни старини на всички възрастни хора у нас. Водени от това, че като една от най-уязвимите групи у нас те имат нужда от най-голяма подкрепа в период на пандемия, и като взехме предвид, че средният разход за лекарства на българските пенсионери на месец възлиза на 56 лв., правителството с министър-председател господин Бойко Борисов взе решение за изплащане по 50 лв. на всички за периода на обявената извънредна епидемична обстановка в страната. Нещо повече, всички български пенсионери, които имаха пенсии между 300,01 лв. до линията на бедност от 369 лв., получиха еднократна помощ от 120 лв. за хранителни продукти и други нужди през системата за социалното подпомагане, като по този начин те бяха компенсирани процента увеличение, което получиха хората с минимална пенсия от началото на 2021 г. и чиито пенсии станаха 300 лв. Бих искала също така да припомня, независимо че бяхме упреквани в предизборни трикове, помощта от 120 лв. беше изплатена след изборите, а добавката от 50 лв. беше продължена от служебното правителство. Както се вижда от дистанцията на времето и от това, което беше изнесено като статистика от Националния статистически институт, именно тези пари, които стигнаха до всички български пенсионери, изиграха съществена роля в увеличаването на потреблението, което пък от своя страна, е изключително важно за по-плавното преминаване през кризата от макроикономическа гледна точка. От 1 септември до края на 2021 г. над 20 хиляди жени и мъже ще започнат да получават втора пенсия, като ние се погрижихме правилата за нейното изплащане да бъдат приети навреме и да осигурим по-справедлив размер на втората пенсия чрез намаляване на коефициента на редукция от държавното обществено осигуряване. Казвам всичко това, защото за Политическа партия ГЕРБ грижата за пенсионерите винаги е била сред нашите приоритети, но наред с това справедливостта и стабилността на пенсионната система също са били задължително условие при вземането на решения. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС напълно споделя нуждата за подкрепа на възрастните хора у нас да продължи, защото те продължават да са сред най-застрашените хора от последствията от пандемията от COVID-19. Същевременно обаче ние остро се противопоставяме именно решенията за проблемите на възрастните хора да се взимат прибързано, предизборно, в състояние на наддаване без необходимите разчети в средносрочен план, разрушавайки основни принципи на социалното осигуряване, демотивирайки хората у нас да се осигуряват на реалните си доходи, като се поставя на карта финансовата стабилност на пенсионната система и се създават предпоставки за увеличаване на данъците у нас. Становището на нашата парламентарна група е, че служебното правителство не е избирано, не е овластено от Народното събрание и не носи ясна политическа отговорност. То изпълнява единствено и само волята на президента. Негова задача е да подготви избори и да осигури плавен преход до избор на редовно правителство. За нас не е приемливо служебното правителство да предлага стратегически решения за промяна на пенсионния модел и да ангажира държавата с увеличаване на трансферите от държавния бюджет към бюджета на НОИ. Припомням, че предходните правителства са следвали стриктно политика за намаляване на тези трансфери и намаляване на зависимостта на пенсионната система от държавния бюджет, като в годините преди COVID-19 бяхме постигнали 37% от бюджета на НОИ да зависи от трансфер от нашите данъци. Предлаганото от служебното правителство предложение за увеличаване на индивидуалния коефициент тази година ще струва 399 млн. лв., но следващата година ще бъде 1 млрд. 650 млн. лв., а за 2023-а и 2024 г. този бюджет ще продължи да се увеличава с устойчив ръст средно от 5 – 6% годишно. Без ясни разчети за средносрочната бюджетна прогноза ние нямаме увереност, че държавата ще има такива приходи, както и че ще съумеем да се върнем на нивата от дефицит преди кризата. Рискуваме само след години да се изправим пред дилемата да теглим нови заеми или да вдигаме данъци, както и всички допълнителни приходи, събрани в държавния бюджет, да отиват само за пенсии, без да може да се инвестира в други както социални, така и несоциални политики. Ние остро се противопоставяме и на предложенията за шоково вдигане на минималната пенсия, което се предлага от други политически партии. Аргументът е, че така ще се достигне линията на бедност и нито един български пенсионер няма да живее под нея, но той до известна степен е несъстоятелен, защото линията на бедност непрекъснато се променя. Тя ще остане 369 лв. само до края на тази година, а от началото на следващата вече ще бъде 413 лв. Нещо повече, рязкото увеличаване на минималната пенсия би довело до това, че 50% от всички български пенсионери ще бъдат с пенсия с минимален размер, което на практика ще обезсмисли осигурителния характер на системата. От експертна гледна точка предложението на служебния кабинет за добавка от социалното подпомагане на пенсиите под линията на бедност е професионално по-правилно, но доколкото то също се предвижда да остане с постоянен характер, въпросите на средносрочната бюджетна прогноза остават да важат дори с по голяма сила. Ще има ли достатъчно приходи през 2022-а, 2023-а, 2024 г. за подобен тип разход и чия е политическата отговорност в следващите години да се намалят средствата за социални политики за сметка на пенсионерите? Това ще бъде неизбежно, защото кризата все някога ще свърши, ние ще сме длъжни да се върнем на разумните нива от дефицит съгласно европейските правила, които сме се съгласили да спазваме, но и, разбира се, от друга страна, този дефицит би трябвало да гарантира по-ниския дефицит, би трябвало да гарантира Ние предлагаме добавката от 50 лв. за времето на кризата да се увеличи на 100 лв. и да бъде запазен нейният временен характер, като бъде обвързан с времетраенето на пандемията от COVID-19, а дългосрочните стратегически решения за пенсиите у нас да бъдат предложени от редовен кабинет, който е овластен с вота на българските избиратели.

Все пак след като такава актуализация е внесена, бихме искали да повдигнем въпроса за тавана на максималните пенсии. За нас увеличаването на този таван на 1500 лв. също е неприемливо, защото с новите правила броят на хората, чиито пенсии ще бъдат ограничени, ще се увеличи от почти 24 500 до близо 36 000 души. Ние предлагаме таванът за пенсиите да отпадне, защото това ще бъде мощен стимул за хората с по-високи доходи да се осигуряват на реалните си доходи. Наред с това ще се сложи край и на практиката – липсата на таван да е привилегия само за определени категории длъжностни лица в България. За отпадането на тавана са нужни 22 млн. лв. до края на тази година и около 110 милиона за 2022 г. В заключение, парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще гласува въздържал се по така предложената актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване и в периода между първо и второ четене ще внесем наши предложения. Благодаря. Изключително много съм изненадана, госпожо Сачева. Поне Вие познавате формулата за формиране на пенсии, така че тук нищо не се променя, просто се взима един от елементите – дали ще вземеш средния осигурителен доход, или ще вземеш тежестта на една година трудов стаж, това не прави промяна в пенсионното. И второ, да Ви напомня, че от 2008 г. не са преизчислявани пенсиите! Докога да чакат българските пенсионери? Това, което Вие предлагате, ако не 50 – 100 лв., разбрах, че колегите от друга парламентарна група предлагат 120 лв., това е несериозно! Това е наистина популизъм, защото е бъдещо несигурно събитие. Днеска има пари – утре няма! Но, когато Народното събрание гласува и пенсията стане по формулата с коефициент 1,35, дали ще променяме осигурителния доход? Защото и той е много променен, но обхваща по-малко хора от пенсионерите и затова правителството е възприело, за да могат всички пенсионери нещо да получат и да вкарат Вашите фамозни 50 лв. вътре, затова е възприело този ред (ръкопляскания

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Сачева, Вие направихте наистина недопустимо за бивш социален министър изказване, твърдейки, че преизчисляването на пенсиите, парите за пенсионерите ще ощетят другите групи, които се нуждаят от социална подкрепа и социално подпомагане, и като дадем на пенсионерите, няма да останат пари за социални дейности. Това наистина е неуместно и направо цинично изказване, особено от бивш социален министър, още повече, че то не е и вярно. България не е държавата в Европейския съюз, в която публичните разходи за пенсии да са най-високи в Европа. публичните разходи за пенсии като дял от брутния вътрешен продукт са под средното за Европа. Най-много пари от брутния вътрешен продукт даваме за полиция, съд и прокуратура, но не и за пенсионерите. При положение че 13 години не Ви стигнаха да преизчислите пенсиите, при положение че 60% от възрастните хора живеят в риск от бедност и в риск от социално изключване, да се противопоставяте срещу преизчисляването на пенсиите с този процент е наистина нечестно и цинично спрямо българските пенсионери. Очакването ми е на прага на три кризи да се обединим поне в подкрепата на най-уязвимите. Вие от ГЕРБ сте им най-големият длъжник. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Сачева, аз по принцип не мислех да Ви правя реплика, но с това изказване, което направихте от трибуната тука, е, сякаш искате да оневините 12 години управление на ГЕРБ, защото, извинявайте, но сегашното положение до голяма степен се дължи на това – за неразумните и, как да кажа, безхаберни решения за тези 12 години управление на ГЕРБ. Сега да припомня ли, при първото правителство на кабинета Борисов, когато в нарушение на българското законодателство не беше прилаган чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, тоест не бяха осъвременявани пенсиите три години! три години са били под някакви 3% увеличение на пенсиите, за три години по 3% са 9 – 10%! Помислете за какво става въпрос? След това редица други неразумни решения в пенсионната система. Вместо да се съсредоточите върху това как да станат по адекватни пенсиите, Вие постоянно ограничавахте предложенията на другите парламентарни групи в Народното събрание, докато се стигне до онова изключително неразумно решение, под натиска на „Обединени патриоти“ – за вдигане само на минималната пенсия на 300 лв., без да без да се пипат всички останали пенсии. И сега след тези неразумни бъркани и разбъркани решения в пенсионната система, Вие излизате на трибуната и критикувате предложенията на служебното правителство, което ние също не харесваме в първа степен, но го смятаме за първа крачка в правилната посока и ще го подкрепим. И аз предполагам, че служебното правителство е стигнало до това след дълги сметки и изчисления, като единственото възможно. Ние ще се опитаме да предложим между първо и второ гласуване някакво решение в пенсионната система за адекватността на пенсиите, но не такова, като да речем 100 лв. или 120 лв., или пет лева за пенсионерите, ама пак да ги даваме, да зависи от някой, който ги дава тези пари. Дайте да се спрем с тези работи и да вървим направо като решаване на проблема и да направим първата крачка. Пък популизмът ще го оставим за по-нататък. Благодаря Благодаря, госпожо Председателстващ. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Донев! Госпожо Зайкова, първо към Вас ще се обърна. Аз изпитвам голямо уважение към Вашата възраст и към факта, че Вие сте избрана за народен представител, но не съм съгласна с Вашите тези.

Обръщам Ви внимание, че аз казах в своето изказване, в случай че минималната пенсия стане 370 лв., 50% от българските пенсионери или 1 млн. 100 хил. души в България ще бъдат с минимален размер на пенсия, което ще бъде силно демотивиращо за хората да продължават да се осигуряват и ще наруши осигурителния характер на системата. По отношение на изказването на госпожа Манолова, госпожо Манолова, добре е не само да можете да говорите с патос и с голям плам, но също така и добре да слушате. Моето изказване беше насочено към факта, че ние нямаме никакви разчети за средносрочната прогноза как ще се отрази това предложение. И аз Ви казах, че тази година са 399 милиона, следващата са 1 млрд. 650 милиона. Съжалявам, че трябва да го кажа, но Вие не се интересувате обикновено от бъдещите разходи на Вашите предложения, Вие се интересувате винаги от момента и Вас Ви интересува да гоните момента, в рамките на един момент да можете да покачите рейтинга. Мен обаче ме интересуват стратегическите решения, не ме интересува временният рейтинг и в този смисъл, ако трябва това предложение – ще струва 3 милиарда примерно през 2024 г., аз предпочитам да го виждам днес, тук и сега, да питам откъде ще дойдат тези пари тогава ДЕНИЦА САЧЕВА: Ами значи, нека честно да кажем на българските граждани, че смятаме да вдигнем данъците, нека честно да кажем тогава, че това предложение върви с вдигане на данъци, защото иначе няма как. Господин Гьоков, към Вас последно да се обърна.

2021 г. е 300 лв. Така че Вашите обвинения за това, че не се е работило по отношение на повишаването на доходите и на пенсиите всъщност не се оправдават с фактите и това, което Вие казахте, че това ще бъде първа стъпка към друго преизчисляване на пенсиите, също е невярно. Така че по-скоро кажете: Вие отказвате ли се от преизчисляването на пенсиите – нещо, за което сте се борили дълги години, или приемате това предложение на служебното правителство, което ние продължаваме да считаме с предизборен

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! След толкова много изприказвани приказки, срещи и откази за срещи между парламентарните групи, заседания на комисиите, необходимостта от актуализацията на бюджета, като че ли с малки изключения, е консенсусна. се обуславя от много важни неща, като например финансиране на мерки за преодоляване на последствията от задаваща се четвърта вълна на ковид, изразяваща се в подкрепа за хора и семейства, подкрепа за бизнеса, увеличаване на доходите на най-уязвимите групи, с преизчисляване на пенсиите, предоставяне на адекватно подпомагане и така нататък. Оказа се, че трябва да се посреща и нова мигрантска вълна заради неотговорни външнополитически действия, а заради неразумни вътрешнополитически действия ни чакат и неразчетени в бюджета разходи за избори. Ясно е, че без актуализация – и да има средства, те не могат да се разходват, служебните министри нямат право и законово основание да правят тези разходи. Не е случайно, че най-много средства в актуализацията са насочени към социалната сфера. Системата за социална закрила не предоставя достатъчна степен на подкрепа на уязвимите групи, като например децата, младите семейства, възрастните хора, хората, живеещи под прага на бедност, хората с увреждане, живеещите в селските райони, ромите и така Предоставянето на социални услуги продължава да бъде слабо и тяхното интегриране чрез социалното подпомагане и услуги е непълно. Факт е, че темповете на подобрение на жизненото равнище на възрастните хора сериозно изостава спрямо подобрението за населението в трудоспособна възраст. Не знам защо обществото позволяваше през тези 12 години управление на ГЕРБ да се задълбочава уязвимостта на една голяма част от българския народ? При приемането на бюджета за 2021 г. нямаше много решения за сериозните пороци на българското общество – бедност и растящи неравенства. Като цяло в бюджетите за 2021 г. нямаше никакви реални действия за намаляване на бедността и неравенствата, за осигуряване устойчиво нарастване на доходите и за повишаване на жизнения стандарт. От парламентарната група на БСП представихме алтернативен бюджет за 2021 г. с редица решения по тези въпроси, но не бяхме чути. За мен сериозността с положението в социалната сфера, и то във време на създаващи се предизвикателства, е най-важният мотив, за да подкрепя актуализацията на този бюджет. До болка е ясно, че в България – една от държавите с най-висок дял на хората над 65 и повече години, през 2019 г. у нас 47% от населението над 65 и повече години е живяло в риск от бедност или социално изключване, докато в Европейския съюз този процент е средно 19,4%. С увеличаване на възрастта рискът става още по-висок и за хората над 75 години вече е 53,4%, при средно 20,4% за значение за повишаване на качеството на живот на хората след пенсиониране са пенсиите. У нас доходите на повечето възрастни българи – по моя оценка поне на 90%, идва от социалното осигуряване, тоест от пенсиите. Днешните пенсионери са онова поколение, което градеше България, наред с това отговорно плащаше осигуровки, и то забележете, в размери по-големи от днешните, за да осигури пенсиите на тогавашните пенсионери. двадесетина година обаче се получи изоставане в някои случаи в пъти в размерите на отпуснатите преди 2008 г. пенсии, в сравнение с тези след това, и то при равен принос в осигурителната система. Всичко това, защото се нарушават принципи и регламентации в осигурителното законодателство при политиките за актуализация и за индексиране на пенсиите. Това доведе до изоставяне на доходите от пенсии от ръста на икономическо развитие, нарастването на годишния осигурителен доход и въобще на жизненото равнище в страната. Разбира се, че сме наясно, че актуализацията на пенсиите трябва да бъде съобразена с финансовите възможности на бюджета на държавното обществено осигуряване и с основните принципи за приетата законодателна рамка в областта на социалното осигуряване. С тази актуализация се отвори сериозна дискусия по предлаганите политики и по механизма на социалните разходи. Дали това да стане чрез актуализацията на този бюджет, или чрез следващия редовен бюджет, защото се залагат обвързващи разходи, които ще станат устойчиви във времето и ще се прехвърлят в увеличен размер за следващите бюджети. Но има и неотложни социални разходи, като преизчисляването на пенсиите и подпомагането на хората под прага на бедност и така нататък, които трябва да са безспорни и следва да ги има както в актуализацията на този бюджет, така и да бъдат включени в проекта за бюджет на 2022 г., пък и по-нататък. По темата за преизчисляването на пенсиите БСП има последователна политика. Госпожо Сачева, с това отговарям на Вашия въпрос. Даже и в това 46-о народно събрание още на 21 юли внесохме Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в който се предвижда преизчисляването на пенсиите, отпуснати за трудова дейност, като коефициентът коефициентът на лицето се умножи по средноосигурителния доход за 2018 г. и след това пенсията се определя по условията на Кодекса за социално осигуряване. актуализация на бюджета за държавното обществено осигуряване за 2021 г. служебното правителство предлага различен подход за преизчисляване на пенсиите с мотивите, че така в по-голяма степен се отчита приносът на хората в осигуряването. Това е по-справедливият, логичен и следващ принципите на социалното осигуряване начин и така се постига справедливост по отношение на приноса на пенсионерите, мотивират се младите хора да се осигуряват по-продължително време и върху реалните си доходи. Така пенсията ще замества по-висок процент от доходите от труд и ще се повиши адекватността на пенсиите, които ще се отпускат в бъдеще. Така се гарантира, че всички 2 млн. 80 хил. пенсионери ще получат увеличение на доходите си от пенсията от държавното обществено осигуряване, като средното увеличение на един пенсионер е 64 лв. Това са все състоятелни мотиви, които аз приемам. Трябва да отбележа, че в много от програмните си документи БСП е записала като политики за възрастните хора, с цел увеличаване на доверието в социалноосигурителната система следните неща: периодично преизчисляване на пенсиите с актуален средноосигурителен доход и ежегодното им осъвременяване; премахване на максималния месечен размер на социалния и здравноосигурителен доход и на максималния размер на пенсията; увеличаване на приноса на стажа във формулата за размера на пенсията; коефициентът за всяка година осигурителен стаж плавно да се увеличава, като стигне до 1,5%; разширяване на съществуващите гъвкави елементи за насърчаване на по-дълго оставане на пазара на труда; всички плащания, които не са свързани с осигурителния принос, да бъдат изведени от Държавното Затова заявявам, че предложеният от служебното правителство начин за преизчисляване на пенсиите отговаря на последователната политика на БСП в пенсионната сфера и се съдържа в програмните ѝ документи и, подчертавам, като част от предлаганата пенсионна реформа, целяща повишаване на адекватността на пенсиите и увеличаване на приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване. Приемаме това предложение като стъпка в правилната посока за повишаване адекватността на пенсиите, за насърчаване на по-продължително участие на лицата на пазара на труда и за нарастване процента на заместване на миналите доходи от труд. Това е необходима, но недостатъчна стъпка. Това предложение, въпреки че увеличава личните пенсии, не увеличава получаваните от пенсионерите пари, а само компенсира тези 50 лв., давани заради ковид кризата, и то не за всички пенсионери поравно. Средното увеличение на един пенсионер може би ще е 64 лв., но не за всички. Интересно е на практика след преизчисляването колко пенсионери ще получават увеличение под 50 лв. и колко над 50 лв.; колко пенсионери ще останат с реално изчислени пенсии под минималната пенсия; какъв ще е броят на пенсионерите, получаващи минимална пенсия; колко от тях ще останат под прага на бедност от 369 лв. за 2021 г. и и под прага на бедност от 413 лв. за 2022 г.? Трябва да заявим, че едно такова преизчисляване, предложено в този му вид, освен положителните си страни има и негативни страни, които не са за пренебрегване. Част от тях са, че то генерира по-висока степен на неравенство и ще се задълбочават разликите между отпуснатите преди 2008 г. пенсии и след това. Отпуснатите преди 2000 г. пенсии ще получат най-малко увеличение, защото хората са се пенсионирали при други законови условия, по-нисък изискуем стаж за пенсиониране, но за сметка на това пък по-висок процент осигурителни вноски. Мисля, че беше 28,8% преди да започнем да го намаляваме. Друг порок е, че категорийните работници, чийто стаж при първа и втора категория се приравнява към трета, освен че веднъж са били компенсирани заради тежките условия на труд, с ранното пенсиониране ще получат най-голямо увеличение. За да не се разтваря ножицата между стари и нови пенсии и да не се налага ново преизчисление с актуален осигурителен доход, в бъдеще може да се промени чл. 100 от Кодекса за социалното осигуряване, така нареченото швейцарско правило, по което всяка година пенсиите се осъвременяват, като се даде тежест на средноосигурителния доход за предходната година за сметка на инфлацията. По съотношение например от 50/50 да стане 75/25. Така пенсиите ще се актуализират ежегодно с по-актуален осигурителен доход. Предложението на служебното правителство предвижда увеличаване на максималната пенсия с малко над 4%, като тя ще стане 1500 лв. Имайте предвид, че от 1 януари 2021 г. тя нарасна с 20%, но няма и намек за вдигане на максималния осигурителен доход, който си остава на скромните 3000 лв. При налагане При налагане на сегашната пенсионноосигурителна система през 2000 г. се е имало предвид максималният осигурителен доход да е равен на 10 минимални работни заплати. Да не говорим, че при плосък данък общ доход не е нормално да има въобще максимален осигурителен доход. БСП не може да се откаже от исканото преизчисляване на пенсиите със средноосигурителния доход за 2018 г., защото това е част от последователната политика на БСП в социалната сфера. Защото хората, които са се пенсионирали преди 2008 г., ще останат излъгани, виждайки, че вместо да се сближават новите и старите пенсии, ножицата се отваря. На първо гласуване ще подкрепим актуализацията на бюджета за държавното обществено осигуряване за 2021 г., предложено от служебното правителство, но от името на групата заявявам, че предлаганият начин на преизчисляване на пенсията не отговаря в пълна степен на вижданията на БСП и между първо и второ гласуване ще направим предложения, съществено увеличаващи пенсиите. Въпреки краткото време парламентарната група на „БСП за България“ ще направи между първо и второ гласуване предложение за преизчисляване на пенсиите, като на всички пенсионери във формулите по чл. 70, ал. 1 числото 1,2, тоест тежестта на осигурителния стаж, се замени с 1,35. И едновременно с това всички пенсии, отпуснати преди 1 януари 2019 г., във формулата се замени със средноосигурителния доход за 2018 г. От Левицата смятаме, че това е по-справедливо и по-адекватно предложение.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател, както е по Правилника на Народното събрание. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! На нашето внимание, колеги, е представен Проект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

тя е в посока на това да се търсят всякакви възможности в условия на криза, в условия, когато инфлацията се повишава, в условия, когато потребителските цени на стоките от първа необходимост се повишават, категорично и ясно трябва да заявим на българските пенсионери, че доходите от пенсиите трябва да бъдат увеличени. Големият въпрос обаче е: как трябва да се случи това? По какъв начин трябва да бъдат разпределени тези 503 милиона допълнително, за да може 2 млн. 80 хил. близо пенсионери да бъдат удовлетворени и да можем да спазим принципа на справедливостта? Защото ноторно известно е отдавна в системата на социалното осигуряване, че напълно справедливи решения трудно могат да бъдат постигнати, важното е да се постигнат по-малко несправедливи решения. Това е целта на

Забележете, ако всички сте обърнали внимание, уважаеми дами и господа народни представители, на внесения от управителя на Националния осигурителен институт

на осигурителните приходи от осигурителни вноски е с 360 милиона – в кризисна година с 360 милиона са увеличени приходите от осигурителни вноски в бюджета на държавното обществено осигуряване. Затова ние смятаме – от „Движение за права и свободи“, когато предлагаме тези допълнителни 120 лв. за всички пенсионери, разчитаме на това до края на календарната година приходите от осигурителните вноски да нараснат поне с още 200 милиона. Ще видите, че в Отчета за изпълнението на бюджета на ДОО за 2021 г., който ще бъде внесен догодина, това изпълнение ще бъде факт. Ние се основаваме на факта, че Европейската комисия ревизира отношението си към ръста на икономиката в България на 4,6%. Ние сме наясно, че 116 хиляди повече осигурени, както ги има в мотивите мотивите към Законопроекта и увеличаването на средния осигурителен доход на 1138 лв., ще даде възможност за тези допълнителни приходи. И на базата, госпожо Зайкова, на тези допълнителни приходи, ние предлагаме това, което ще чуете след малко, а не на базата на популизъм, не на базата на някакво съобразно съревнование кой е по-по-най. Няма такова нещо! Има числа, има разчети! Този, който умее да чете числата, може да прави разумни и рационални предложения. Затова молбата ми е да гледаме на предложението на служебния кабинет, на предложението, което правим ние, на предложението, което правят колегите от ГЕРБ, на предложението, което правят колегите от „БСП за България“, по отношение на преизчисляването на пенсиите, това, което прави и госпожа Манолова за преизчисляването на пенсиите като проект – всичко това са варианти как да излезем от тази ситуация. И сега основният въпрос е дали служебният кабинет има правото и възможността да предлага стратегически политики. Защото в предишната дискусия господин Кацаров каза, че ние трябва да се съобразим единствено и само с кризисната ситуация и да предлагаме решения до Нова година. Сега се оказва обаче, че освен това, което предлагаме до края на годината, предлагаме и стратегически мерки, което някак си се изплъзва от същността на дискусията, защото основната цел на актуализацията е да реши въпросите в рамките на този бюджет. А за следващия бюджет, за който трябва да се поеме политическа отговорност, трябва да има ясно изразено политическо мнозинство, което да поеме политическа отговорност за евентуално решение. Нямаме нищо против това служебният кабинет да предлага тези решения. Доста сериозен е техният проект, засяга всички пенсионери и всички пенсии. Но въпросът, който възниква тук, е дали тези 1 милиард и 600 милиона следващата година, близо 2 милиарда по-следващата година, които не са предвидени в тригодишната бюджетна прогноза, ще могат да бъдат изпълнени. Това е голямата драма на днешната дискусия. Иначе народните представители са в правото си да избират между няколко варианта, които се предлагат. И сега, какво предлага служебният кабинет в момента? Увеличаване на коефициента за прослужена година стаж от 1,2 на 1,35, увеличаване на минималния размер на пенсията, на максималния, на социалната пенсия за старост. Вижте сега обаче какви подводни камъни има в това абсолютно добронамерено предложение. Уважаема госпожо Зайкова, слушайте внимателно, искам специално да се обърна към Вас. Защо казвам това? Защото ние само след няколко месеца ще бъдем изправени пред българските пенсионери да им дадем отговор на следните няколко въпроса: Първият въпрос е: преди 2000 г. тогава Закон за пенсиите е давал възможност при 60 години възраст на мъжете и 25 години осигурителен стаж да могат да придобият право на пенсия, за жените съответно 55 години и 20 години стаж. Вижте Вижте какво се случва. Сега условията за пенсиониране са далеч по-високи – 37 – 38 г. На групата, които се пенсионират сега или в близките години, този коефициент ще бъде преизчисляван на базата на 37 – 38 г., а на другите на 20 г. Отново ще отворим една ножица. Трябва да дадем отговор на българските пенсионери защо правим това. Ето, виждате ли какви интересни неща има? На следващо място – сектор „Сигурност“, категорийните работници. При тях има така наречения превърнат стаж. Условията за пенсиониране на сектор „Сигурност“ например са 27 години осигурителен стаж. Само че в Закона за отбраната и въоръжените сили, в Закона за МВР е казано, че техният стаж се превръща 1 към 3. Тоест с този, новия коефициент, ще бъдат, примерно, ако имаш 30 години осигурителен стаж, ще бъдат осъвременени 90 години. На едната група – 20 години, на другата група – 90 години. Не съм такъв завършен популист, за да противопоставям отделните групи български пенсионери, но това са въпроси, на които трябва да даде отговор българското Народно събрание. Това е експертният подход, не е политическият, не е популисткият подход. Казвам го, за да можем да вземем най-добрите решения. Затова ние от „Движение за права и свободи“ предлагаме – нека тези стратегически въпроси, нека това дали трябва да има преизчисляване на пенсиите, дали трябва да има осъвременяване, или каквото и да е, да бъде решено в спокойна, а не в кризисна обстановка. Министърът на здравеопазването вчера обяви, че удължава с три месеца извънредната епидемична обстановка. Затова ние предлагаме в последните три три месеца на тази година, вместо този механизъм, който предлага служебният кабинет, всеки месец българските пенсионери, на базата на тези разчети да получат допълнително по 120 лв. за месец октомври, за месец ноември и за месец декември. Това са 360 лв. до края на годината – вместваме се в този бюджет, който предлагат от служебния кабинет, плюс 200 милиона приходи, за които говорих преди малко. Това е един от вариантите. Народното събрание е в правото си да избере който вариант сметне за добре. Не е популизъм, не е надпревара в това кой е по-по-най да предложи по-високия размер. Това е предложение на „Движение за права и свободи“ на базата на сериозни разчети. На следващо място, в бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година са предвидени 447 милиона за запазване на заетостта, които пари фигурират в приходната част и в разходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване и заедно с 600 милиона, които са в бюджета на фонд „Безработица“, оформят финансовия ресурс, който е за подкрепа на заетостта. По мярката 60/40 досега са изразходвани близо милиард и половина, запазени са 300 хиляди работни места, малко над 300 хиляди, слава богу. Но всички ние знаем, че имаше проблеми при приложението на тази мярка. И сега какво предлага служебният кабинет? Тези 430 милиона 30 милиона за въздушния транспорт и 400 милиона за бизнеса, отиват в държавния бюджет. И, забележете, как ще бъдат разпределени – с постановление на Министерския съвет! Уважаеми дами и господа, за нас от „Движение за права и свободи“ постановление на Министерския съвет означава модел на джипката разпределяме финансов ресурс съгласно някакво усмотрение или с някакво споразумение. Затова ние държим тези пари да бъдат в бюджета на държавното обществено осигуряване, а не някой, който ще бъде в следваща джипка, да има право да разпределя тези пари по собствено усмотрение.

подкрепата, от която имат нужда, и подкрепата, която заслужават. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до 18,00 ч., ако успеем да изчерпим точка

Други предложения, обратни? Няма. Моля, режим на гласуване за процедурното предложение, направено от господин Каримански, за удължаване на работното време до 18,00 ч., до изчерпване на точка три от дневния ред и ако не бъде изчерпана, на следващия ден да започнем с

ден да започнем с нея. Гласували 147 народни представители: за 132, против 4, въздържали се 11. Предложението е прието. Продължаваме. Реплика – госпожо Зайкова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, господин Министър! Уважаеми господин Адемов, знаете колко Ви уважавам. И за Ваше успокоение, моя е грешката, че има нещо, което в моето изказване пропуснах. „Има такъв народ“ наистина предлага да се вдигне пенсията, но коефициентът 1,35 да важи само за действителен, а не за преизчислен стаж.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател! Госпожо Зайкова, Вие знаете, че уважението между нас е взаимно и то има дългогодишна история. Важното е, че в този парламент – дори и в този 46-и парламент, има политическа воля да се промени размерът на пенсиите. Оттук нататък въпросът е по какъв начин ще се случи това. Вярно е, че има различен тип предложения, но най-важното е, че Народното събрание има волята да реши голяма част от проблемите на българските пенсионери. Няма обаче да спестя нещо, което съм го казвал и друг път. Нека да не си мислим, че само със социалното осигуряване, само през пенсионната система, можем да решим въпросите на бедността и социалното изключване, защото това са неща, които влизат в друга рубрика. Европейската комисия ни съветва да приемем механизъм за гарантиране на минималните доходи. Това е изключително важно, защото минималните доходи могат да бъдат гарантирани от различни източници. Единият от възможните източници са пенсиите, но има и други възможни източници. Така че нека да се придържаме и към тази препоръка на Европейската комисия, и към принципите на Европейския стълб за социални права, защото в противен случай българските пенсионери няма да бъдат удовлетворени от нашите решения. Благодаря Ви, господин Адемов. Следващият записан е госпожа Цецка Бачкова – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Василев! Българските граждани, за съжаление, нямат усещането, че пенсионната система може да им осигури достойни старини и прилични доходи. Все повече това усещане продължава да се губи. Причините за това са не само лошата демографска ситуация, нереформираната система и корупцията в нея. Причините са и в това, че провежданата пенсионна политика беше характеризирана от липса на последователност, предвидимост и на здрава логика в нея. Тази липса на логика произлиза от това, че бяха взимани ред решения, политически аргументирани и обосновани, като например административното определяне на минималната пенсия, като произволното определяне на тавана на пенсията и раздаването за предизборни цели на добавките от 50 лв. на калпак. Това до голяма степен доведе до загуба на доверие в българските граждани в пенсионното осигуряване и до загуба на мотивация те да се осигуряват на реалните си доходи. „Демократична България“ ще подкрепим предложението на Министерския съвет, защото осъзнаваме, че това е една патова ситуация, пред която служебното правителство е поставено, тя произтича от решението на предишното управление да раздава на калпак, извън всякаква логика, в рамките на пенсионното осигуряване тези 50 лв., на които изобщо мястото не им е да се раздават по този начин. Ще подкрепим предложението на служебното правителство, защото в него за първи път се вижда тази логика, че всъщност повишаването на пенсиите и размерът на получаваната пенсия трябва да зависи от осигурителния принос на всеки един гражданин. Това, което също подкрепяме, е и допълнителното подпомагане на пенсионерите за достигане до прага на бедността през социалното подпомагане, а не през системата на социалното осигуряване, тъй като считаме, че това е правилният подход, който не срива основите на системата на пенсионното осигуряване. Искам обаче тук да направя заявката, че „Демократична България“ имаме много ясна програма по отношение на пенсиите. Ние винаги сме заявявали, че пенсионната система има нужда от модернизация и реформа и ще кажа защо. Българската пенсионна система в момента не взима под внимание новите условия на пазара на труда, гъвкавите форми на заетост, не взима под внимание мобилността на българските граждани и това, че трудовият живот на един гражданин може да протече в различни точки на света. Ако това в рамките на Европейския съюз е добре регламентирано, то по отношение на трети държави има значителни проблеми.

да бъде намерено решение и тя да бъде максимално коригирана, така че оттук нататък при всяко едно решение за актуализация на пенсиите да може да има предвидимост, да може да има последователност. Ще завърша с това. Ние бихме искали този дебат за реформа и модернизация на пенсионната система да се проведе от един стабилен парламент с работещо правителство и стабилно мнозинство. Тогава ние ще се включим изключително активно с предложения за реформа на пенсионната система. В момента при ограниченото време, което имаме, ще подкрепим предложението на служебното правителство, за да може българските пенсионери – всички български пенсионери, което е важно, да бъдат подкрепени в условията на криза. На последно място, искам да добавя пенсиите са ниски, но нека не забравяме, колеги, че пенсиите зависят от доходите, които получаваме. Всички в тази зала можем предстоят по всяка вероятност избори, всеки може да се включи в наддаването за минимална пенсия, за отпадане на таван, за актуализация, но в крайна сметка тези пенсии ще трябва да ги заплащат работещите хора. Такъв е моделът в България, така че истински ръст на пенсиите можем да постигнем, като гарантираме истински ръст на доходите през по-добра производителност на труда. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! От парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ изразяваме надежда, че поне по отношение на подкрепата към най-уязвимите – българските пенсионери, в тази зала може да бъде постигнато съгласие и дебатът ще бъде насочен именно в тази посока – в крайна сметка да подкрепим предложената актуализация от служебния кабинет и да спрем унизителния геноцид, на който са подложени нашите родители, възрастните хора на България. От 2 млн. 92 хил. пенсионери половината, близо 1 милион получават минимална пенсия от 300 лв. Това заедно с надбавката антиковид ги прави живеещи в риск от бедност, в риск от социално изключване, защото получаваните от тях средства не стигат даже до линията на бедност от 369 лв. Като добавим още 230 хил. пенсионери, които живеят и получават пенсии до 350 лв.,

официалното поскъпване, според Националната статистика и БНБ, на живота ще достигне до края на тази година 3,5%. Но всички си даваме сметка, че официалната кошница на Статистиката е много по-широка от пенсионерската кошница. Основните хранителни продукти поскъпнаха до 40%, основните стоки за бита също. Като добавим тук и ръста на цените за ток, парно, за топла вода, за вода, пенсионерите са поставени в ситуация в навечерието на три кризи – ковид, мигрантска и ръст на цени, в навечерието на настъпваща тежка есен и зима, наистина да се чудят кое първо да платят – дали сметката за ток, дали храната, дали лекарствата. Затова според нас от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ не просто е справедливо, а е задължително да бъдат компенсирани доходите на възрастните хора и е задължително това да се случи през преизчисляване на пенсиите, ако предложеният подход от служебния кабинет може да бъде наречен точно „преизчисляване“, но във всички случаи става дума за едно, в сравнение с досегашните, чувствително увеличение на пенсиите. И тук, уважаеми дами и господа, никакви извинения и никакви сметки за това, че, видите ли, бюджетът не може да си го позволи, в бюджета на ДОО няма достатъчно пари, са некоректни и не са верни. Защото сравнено с публичните разходи за пенсии в Европейския съюз, средните от тях са 11,6% от брутния вътрешен продукт, България дава на пенсионерите срамно малко, даже в сравнение с брутния вътрешен продукт – под 8,5%, срещу средни за Европа 11,6%. На практика възрастните хора получават наистина несправедливо малко за труда, който са положили в годините напред, и са оставени в най-бедната страна да живеят най-мизерно, в сравнение с възрастните хора в другите европейски страни. Това сравнение трябва да се направи и според мен е честно да прозвучи от тази трибуна, защото ние сме първенци в Европа по разходи за полиция, за прокуратура, за съд като дял от брутния вътрешен продукт. Значи за силовите структури може да сме първи, а за пенсионерите твърдим, че даваме много, а това „много“ е далече под средното ниво на европейските страни. Сега обаче тази несправедливост ще бъде мултиплицирана в навечерието на предстоящите кризи и нашият апел наистина към всички парламентарни групи е да подкрепим като първа стъпка към справедливост за преизчисляване на пенсиите предложението на служебния кабинет за преизчисляване. Въпросът обаче е дали във вида, в който е направено това предложение, то е достатъчно справедливо по отношение на всички пенсионери. Предлагат се 12,5% средно увеличение на пенсиите, или това е с 64 лв. средно увеличение на всички пенсии, като минималната пенсия ще стане 340 лв. При подобен подход ще има пенсионери и те ще бъдат не десетки хиляди, а ще бъдат стотици хиляди, които ще останат с по 10 лв. по-малко в портмонето от парите, които са получавали досега с 50-те лв. антиковидни средства. Това не трябва да се допуска. Не трябва да има нито един пенсионер, който да получи даже един лев по-малко от това, което е получавал досега. Защото никой няма да ни повярва, че наистина преизчисляваме пенсиите и търсим подкрепа и справедливост за възрастните хора. Затова нашето предложение е минималната пенсия да достигне линията на бедност – 369 или 370 лв., както се предлага. Това наистина е справедливото решение и няма да има възрастен човек, който да получава по-малко от 1 ноември в сравнение с това, което е получавал през септември. Предлага се също така в проекта на служебното правителство да бъдат увеличени и пенсиите за труд, свързани с минималната пенсия, което ние подкрепяме, но смятаме, че тези 13,3% са твърде малко за хората, живеещи с минимални доходи. Що се отнася за социалната пенсия за старост и социалната пенсия за инвалидност, уважаеми дами и господа, може ли един самотен възрастен човек да оцелее със 170 лв., както се предлага? Може ли едно дете с увреждане, което е станало на 19 години, но с това неговите нужди не са се променили, да живее със 170 лв.? Ние от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ ще направим предложения. Надявам се, че такива предложения ще бъдат направени и от другите парламентарни групи и наистина сме готови да водим разговори за това най-уязвимите да получат подкрепа

Предложението на служебния кабинет ще струва по 133 млн. лв. месечно или общо 399 млн. лв. на държавния бюджет до края на тази година. Нашето предложение ще увеличи с по 21 млн. лв. месечния разход за пенсии или в края на тази година ще са нужни 462 млн. лв. Смятам, че парите на българските граждани, внесени през данъци и през осигуровки, трябва да отидат при българските граждани, така че числото от 462 млн. лв. за подкрепа за пенсионерите е напълно справедливо. (Реплика

Ние идваме!“ ще подкрепим всяко едно предложение, което ще даде и лев повече на пенсионерите. Защото смятаме, че това е недостатъчно и това е справедливо. Но нашето предложение е, след като бъдат актуализирани минималните пенсии до 369 лв., възможността за 50 лв. допълнителни антиковид пари да бъде преценена и да бъде включена в държавния бюджет. Напълно права е госпожа Зайкова, която казва, че компенсацията за възрастните хора през социалното подпомагане е бъдещо несигурно събитие, защото и тук министърът нека да признае дали всички пенсионери, които ще са на минимална пенсия от 340 лв., ще получат социално подпомагане до 369 лв. Няма да е така! Това ще зависи от дохода в семейството, от това дали пенсионерът работи, от това дали е навършил 65 години, от това дали има някаква собственост и някаква виличка на село. Така че подходът е 369 лв. минимална пенсия, а при възможност допълнителни поне тези 50 лв. до края на тази календарна година. Уважаеми колеги, да, средносрочната прогноза, както твърдят от ГЕРБ, със сигурност ще струва над 3 млрд. лв., но 3 млрд. лв. Вие дадохте в условията на незаконни договори само на „Автомагистрали“ – пари, дадени напред за проекти, които не могат даже да бъдат стартирани. След като има 3 млрд. лв. за магистрали без проект, значи има и 3 млрд. лв. за българските пенсионери в средносрочна перспектива. Да, с неразумното си поведение българските правителства изгонихме децата си зад граница, нека сега с неразумно поведение да не изгоним и възрастните хора, нашите родители!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

Добавката от 50 лв. е временна мярка за подкрепа на всички пенсионери и не решава трайно проблема с подобряване адекватността на пенсиите за трудовата дейност, проблема с унизително ниския размер на пенсиите на българските пенсионери спрямо линията на бедност и невъзможността на една голяма част от тях да посрещнат най-належащите си разходи за храна, лекарства и сметки. От тази гледна точка не е необходимо повече да отлагаме решаването на този наболял въпрос с мотива да чакаме сформирането на редовно правителство, защото никакво забавяне не може да бъде оправдано с никакви мотиви. Предложеният механизъм за преизчислението на пенсиите в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавното обществено осигуряване, който трябва да влезе в сила от 1 октомври, е по-правилният подход от гледна точка на това, че поставя акцента върху годините за прослужено време, тоест върху осигурителния принос, като се увеличава тежестта на една година осигурителен стаж, променяйки коефициента във формулата за изчисление на пенсиите от 1,2 на 1,35 – подход, който може да бъде възприет и одобрен. В същото време с актуализацията се увеличава и минималната пенсия за пълен осигурителен стаж и възраст от 300 на 340 лв., тоест подходът е комплексен, отчитайки и социалните детерминанти, което също заслужава положителна оценка. Основната слабост и несправедливост обаче в предложеното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е, че една голяма част от българските пенсионери отново остава под линията на бедност, още повече че нейните реални измерения дори в момента надхвърлят тези, които са официално обявени. Това означава също, че най-бедните пенсионери ще получават 10 лв. по малко от получаваното от тях в последните месеци с надбавката от 50 лв., което вече беше казано в тази зала. Контрааргументът на правителството тук е, че точно тези най бедни пенсионери ще бъдат подпомогнати до линията на бедност през системата на социалното подпомагане с цел да не се натоварва системата на социалното осигуряване. Да, но това не е съвсем правилният подход, защото това не предлага трайно решение на проблема на най-бедните пенсионери, защото помощите все пак имат временен и периодичен характер за разлика от постоянния характер на заместващия доход от пенсията, който създава по-голяма сигурност за неговите ползватели – пенсионерите. Не на последно място, не знам с какви аргументи бихме обяснили на хората, които цял живот са полагали труд, били са в системата на социалното осигуряване и са допринасяли за нормалното ѝ функциониране, че техният труд не е бил достоен и ще ги извадим частично от осигурителната система, изпращайки ги на опашката за социални помощи. Тук стои въпросът: колко от тях ще отидат въобще да потърсят социална помощ, за да си осигурят минимален стандарт на живот на линията на бедност, чувствайки унизителното положение на ситуацията, в която са поставени, или поради здравословни проблеми и проблеми в придвижването – предвид на това, че голяма част от тези пенсионери са от най-високата възрастова група, тоест социалното изключване отново ще бъде налице. налице. С оглед на всичко изложено от „Има такъв народ“ считаме, че увеличението на минималната пенсия следва да стане през системата на социалното осигуряване, осигуряване, покривайки официално обявеното ниво на линията на бедност към момента, което гарантира сигурност и непрекъснатост на съответния заместващ доход от пенсия, а не през системата на социалното подпомагане, което отново би поставило българските пенсионери, които са полагали труд в трудоспособната си възраст и са отговаряли на всички изисквания на системата към съответния момент в неравностойното и унизително положение, да разчитат на социални помощи. Ето защо, подкрепяйки на първо четене Законопроекта в този му вид, след като получим съответните финансови разчети и конкретни параметри, от „Има такъв народ“ ще изготвим и ще внесем преди повторното му разглеждане предложенията за промени, които отразяват оптималния според нас вариант на актуализация на пенсиите, така че минималната пенсия да покрива линията на бедност и в същото време да се гарантира устойчивост на бюджета на държавното обществено осигуряване. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, госпожо Петрова. Реплики има ли? Няма. Преминаваме към следващия записан за изказване – госпожо Галя Желязкова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, господин Министър! Днес в тази по особена ситуация сме длъжни като народни представители, политици и хора да осъзнаем отговорността, която носим. Именно защото през годините сме доказали, че сме разумни, не приемаме правителство, което не е излъчено от парламентарно мнозинство, да определя и да предлага политики, за които няма да носи отговорност и които няма да изпълнява.

най-уязвимата група в нашето общество. За огромно съжаление обаче темите, свързани с пенсиите, винаги са използвани и употребявани през годините от политиците. Това се доказва с предложението за промяна в пенсионния модел в предизборната ситуация, в която се намираме. Те целят единствено и само да работят за кампанията на кандидата за президент, предложил еднолично служебното правителство. Всеки един от нас, надявам се, си дава сметка, че възрастните хора имат нужда от реална и качествена подкрепа – такава, която ще е гарантирана и устойчива, съобразена с фискалната политика на държавата и възможностите на хазната. Със сигурност няма народен представител, който да не иска доходите на пенсионерите да се увеличат, да им гарантираме едни достойни старини, но е изключително важно това да се случи обмислено, в една спокойна и, отново казвам, непредизборна ситуация. Пенсионната система има нужда от внимателни и последователни действия, за да не се постигне по-голям дисбаланс в нея, тя е натоварена и с нови очаквания. Искаме хората да получават по-високи доходи и да живеят по добре и затова нашата роля е да гарантираме стабилност в държавата. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС винаги сме работили в посока на повишаване на доходите. Осъзнавайки, че през годините голяма част от възрастните хора са станали жертва на системата, смятам, че трябва да търсим и да постигнем максимална справедливост за всеки един от тях. Пенсионерите са най-застрашени и от пандемията от COVID 19. Да не пропуснем обаче да отбележим, че много от Вас отричаха риска от този вирус. Като политическа сила, която през последните години гарантира стабилност по отношение на управлението на държавните средства, успяхме да постигнем намаляване на дефицита на пенсионния фонд, а това, което ни се предлага, ще доведе отново до неговото увеличаване. Нямаме реална сметка актуализацията в една средносрочна бюджетна прогноза как ще се отрази във времето. Гарантирани ли са средствата за годините напред, защото това е важно? Не може днес да обещаем и утре да не можем да го изпълним. Отново се връщаме на най-важния въпрос и той е кой носи отговорността? Ние нямаме доверие на хората, които предлагат тези промени, въпреки че ни обвиняваха за добавката от 50 лв. за всички пенсионери, която ние въведохме във връзка с пандемията. Тя продължи и след нас, което означава, че не е толкова лоша, колкото се казваше в началото. Към този момент за нас най-реалистично единствено и само тази добавка да продължи, да се увеличи нейният размер, за да може възрастните хора да са подготвени за настоящата вълна от COVID 19. Категорично не подкрепяме предложенията на голяма част от партиите за вдигането на минималната пенсия с мотива линия на бедност. Неведнъж се каза в тази зала, че линията на бедност не е постоянна величина и тя се променя – ако тази година е една сума, догодина тя ще бъде 413 лв. лв. Поради това смятаме, че предложенията са написани на базата да се извлече чисто политически дивидент и пиар от някои хора. От групата на ГЕРБ-СДС настояваме за благоразумие. Дългосрочните решения за пенсионната система в България трябва да се вземат от тези, които са получили доверието на народа, и затова ще се въздържим от предложенията за актуализация на бюджета за държавното обществено осигуряване. И накрая искам да подчертая, че всички ние се явяваме на избори всеки със своите предложения за политики и идеи за развитието на страната. Хората ни подкрепиха, защото ние работим, развиваме се и не ги лъжем. По време на последните две кампании широко обяснихме и представихме нашите виждания за пенсионната система, а те са: ежегодна актуализация, достигане на минимум 600 лв. средна пенсия, отпадане на тавана на пенсиите, както и осигуряване на възможност за подкрепа на възрастните хора по всички линии на държавата и на социалното подпомагане. Но това не може да се случи в момента. Може да се случи единствено и само със стабилност и отговорност – нещо, което в момента не се вижда нито от служебното правителство, нито от тези, които казаха, че ще бъдат промяната. Благодаря Ви.

Госпожо Председател, ще опитам да се справя, тъй като госпожа Желязкова пита кой носи отговорността. Никой служебен кабинет не може да направи увеличение на пенсиите без Народното събрание. Ние носим отговорността тук, в тази зала – с нашия глас! Благодаря Ви, госпожо Капон, вместихте се в 14-те секунди за реплика. Продължаваме. От „БСП за България“ ще има ли друго изказване? Няма. От „Движение за права и свободи“? Няма. Господин Мартин Димитров – „Демократична България“.

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, дами и господа! Чухме интересни неща днес. Започвам с факта, че от „Демократична България“ ще подкрепим на първо четене този бюджет – и трите бюджета, но има няколко много важни въпроса, на които заслужава да им се обърне внимание. Първо, тук ни беше обяснено, че било много принципно да даваш по 50 лв. на пенсионерите до месец март, забележете, тази година беше предвидено, а когато се направи актуализация за всички, която не зависи от волята на един човек или на някакво субективно решение, това вече е било лошо. Тоест добре е да дадеш, докато смяташ, че нещо се случва и имаш политическа полза – 50 лв. не било проблем, а когато обаче има преизчисляване на всички пенсии, това създава проблеми за системата. Ситуацията е още по-забавна, защото от тази трибуна същите хора казаха следното нещо: това преизчисляване увеличава средната пенсия с 65 лв., те предлагат да бъде увеличена със 100 лв., но казват така: това преизчисляване създава риск за увеличаване на данъците, а тяхното 100 лв. Това бяха обяснили, което е велика икономическа мисъл и заслужава да бъде изучавана отделно. Това е велика мисъл, уважаеми дами и господа! Тоест те като увеличат с по 100 лв. на месец пенсиите, това не създавало риск за повишаване на данъците. А каква е реалността? Реалността, колеги, е следната. Ние от „Демократична България“ сме против всяко увеличение на данъците. Защо? Защото е против интереса на пенсионерите. На нас ни трябва висок растеж, господин Министър на икономиката, с високия растеж идва и повишаването на пенсиите. Високият растеж минава през запазване на ниските данъци и тези, които за 12 години не намалиха нито един важен данък, и ги знаем. Знаем кои са и те знаят кои са, и така. Няма какво да ги споменаваме. Защо увеличаването на индивидуалния коефициент от 1,2 на 1,35 е дясно решение? Това е дясна мярка, защото колкото повече работиш, толкова по-висока пенсия получаваш – стимулираш хората, които в момента работят, да работят повече, за да получат по-висока пенсия – не да изравняваме пенсиите, както някои предлагат – работил или не работил горе-долу е едно и също, а целта е друга – като повече работиш, да получаваш по-високо пенсионно възнаграждение. Това е дясно решение и си заслужава да бъде подкрепено. Иначе оттук чухме за всякакви суми колко щяло да струва тази мярка. Нашите изчисления показват следното,

че това, което сега се предлага, касае всички пенсионери до последния, до последния пенсионер, докато някои други решения, които се предлагаха, касаеха половината пенсионери – 56%. Ами как ще им го обясните това бе, хора? Не може да им го обясните. Така че

ще видим сега дали ще има, или няма да има правителство, предстои да разберем (смях от ГЕРБ-СДС), по този въпрос ще имаме скоро отговор, и оттам ще зависи вече за 2022-а и така нататък какви решения ще бъдат взети. Господин Министър, има няколко неща, които не са справедливи. Едното е – трябва да се увеличава, да се използва действителният стаж, а не преизчисления. Това просто не е честно. Не може за едни български граждани да важат едни правила, за други хем да имат преизчислен стаж, хем всяка година от този стаж да бъде умножаван по 1,35. Това не може да бъде така, не е справедливо и е редно между първо и второ да бъде коригиран този въпрос, защото просто не е справедливо. Ще се получи така, че за една група пенсионери ще има едно много сериозно увеличение, може да се окаже, че са работили повече от тези хора, повишението ще бъде по-малко. Е, как ще им го обясните, какво ще им кажете на тези хора? Това просто не е честно и е редно да бъде коригирано. Когато говорим за реформа на пенсионната система, справедливостта трябва да бъде изключителен и основен критерий. Колеги, ние ще подкрепим тези предложения, ще се опитаме недостатъците, които съществуват, да бъдат коригирани и за мен това е край на популизма, който започнаха от една партия, да раздават по 50 лв. на пенсионерите, сега искат да дадат по 100, а други искат по 120, ама тях няма да ги споменавам,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Вицепремиер, за да не дойде бедствието „Демократична България“, само още един да вземе думата. Аз искам да кажа няколко неща по отношение на предложенията за адресиране на държавното обществено осигуряване по отношение на водещия принцип, въз основа на който ние ще гледаме предложенията между двете четения, включително може и да направим някои, приемайки, че на първо четене ще подкрепим предложението на нашето правителство. Първият основен принцип, когато разглеждаме предложенията за пенсиите, ще бъде колко пенсионери са засегнати от тези мерки в положителна посока? посока? Значи, ако едно предложение засяга по-малко, а друго предложение – повече пенсионери, ние ще подкрепим предложение номер две. Вторият принцип ще бъде в каква степен предложените промени ще допринасят – господин Адемов много добре го каза: към по-малко несправедливост? Защото все още не можем да търсим повече справедливост в тази система, твърде много проблеми има в нея, но към по-малко несправедливост в системата и съответно въз основа на нашата преценка това предложение, което води към по-малко несправедливост, включая с големи различия между хора, пенсионирали се в различни моменти, но въпреки това работили горе-долу едно и също, имали горе-долу един и същи трудов стаж, да няма големи разлики, ще се опитваме да подкрепяме тези, които ни изглеждат по-справедливи. Но смятаме, че просто раздаването на пари на калпак само защото даден човек е доживял до определена възраст, не отговаря напълно на разбирането за справедливост. На трето място, и това е много важно, и е свързано с по-далечната перспектива на оправяне на сериозните дефекти, които имаме в тази система, която аз отдавна вече се опитвам да отвикна да наричам пенсионна, това е система за осигуряване на доходи на възрастни хора в България, защото само една част всъщност са пенсиите от това, подкрепяме предложения в посока да става все по-ясна разликата между тази част от доходите на българските възрастни, която възниква въз основа на пенсионноосигурително отношение и, друга част от доходите, които ние като народ даваме на нашите възрастни, която възниква въз основа на социална политика и всъщност представлява социално подпомагане и социално плащане. И трябва да е ясно, защото, когато работещият прави сметката за своя живот, да му е ясно какво ще получи, ако работи повече и допринася повече, и да му е ясно, че ако не успее или не му се желае, ще получава пак някаква подкрепа, но тя ще бъде стриктно дефинирана от гледна точка на социалната политика и няма да бъде наричана пенсия, защото няма да е възникнала въз основа на пенсионноосигурително отношение. Надяваме се, с времето, дай боже да имаме време, да работим в посока наистина изправяне на сериозните дефекти в тази система,

Госпожо Председател, господин Министър, госпожи и господа народни представители! Когато се изказваш накрая и, естествено, са се изказали такива компетентни хора, остават малко аргументи, които можеш да кажеш, или нови неща. Аз искам да обърна внимание на няколко неща. Госпожа Сачева обърна внимание, че е много загрижена за бюджета. Ами, госпожо Сачева, ние сме предложили да намалим субсидията на партиите да е един лев, тези пари ще влязат в бюджета, ще подпомогнем бюджета да отидат в социалните помощи, защо не ни подкрепите? Второ, когато става дума за изравняване на пенсиите, правилно е – и ще подкрепим бюджета, аз и в Комисията го казах, че трябва да се стремим към намаляването на разликата от 70% заместващ доход към сегашния 32. Това е една правилна стъпка и с тази стъпка трябва да се върви напред. Много е важно, защото тогава всички тези, които ги казаха за неравности, за осигуряването, ако се направят сметките, ако се осигуряваш на 600 лв. при 30% за осигуряващ доход, и при 1500 лв. и като го направите при 70% заместващ доход, много добре всеки един може да си направи сметката какво ще бъде. Това е една мъничка, но правилна стъпка в правилната посока. И на последно място, понеже тук се изказаха различни теории за намаляването – доходът на тези, които са имали по-малко – по две, по три, аз искам да припомня една такава сентенция: „Народ, който не плаща на собствената си армия, ще плаща на чужда армия.“ Сега, когато не може да сравняваме труда в института с труда на тези момчета, които бяха в Кербала, предстои една емигрантска криза, хората, които ще бъдат по студа, по границата, как да го остойностим в един и същи вариант с хората, които ще седят на топло в офиса? Хора, трябва много внимателно да се пипа, много внимателно, защото и сега в Българската армия при войниците, които са на 800 лв., има недостиг. Това е една от малкото привилегии, които ги кара, трябва да се направят много точни разчети – за кои категории, за кое да се пипат тези, защото другото ще е просто популизъм и тези бройки, които са останали, ще бъдат много, много незаетите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, господин Марков. Реплики има ли? Други изказвания? ли? Други изказвания? Няма. Господин Министър, искате ли да споделите нещо? Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители!

че качеството на живот на българските – голяма част от българските пенсионери, се осигурява през дохода от пенсия. Не е без значение какъв ще бъде този доход от пенсия и затова дебатът беше съсредоточен върху минималния размер на пенсиите. (Шум.) Действително, че размерът на пенсията, така както предлага служебното правителство, да бъде повишен от 300 на 340 лв. и предложенията, които бяха направени той да бъде повишен до линията на бедност, която за тази година е 369 лв., показва до каква степен са задълбочени бедността и неравенствата в тази част от българското население, но показва и нещо друго – на голяма част от българските пенсионери, тези, които ще бъдат на минимален размер на пенсията, а те са над милион и 600 хиляди, че независимо от труда, осигурителния доход, върху който са се осигурявали и продължителността на стажа, върху който са внасяли осигурителни вноски, тоест участието им в социалното осигуряване, те ще получат един и същи доход, който ще замести дохода им от работна заплата, дохода им от труд. За едни, които са на минимална този процент на заместване ще бъде над 50 – 60 – 70%, за други той ще бъде по-малко от 35%. Така се вкарва една допълнителна несправедливост и неравенство в групата на тези пенсионери. И този, който е работил и се е осигурявал 15 години, и този, който е работил и се е осигурявал 40 години, ще получат един и същ размер на пенсията. Независимо какъв ще решите да бъде той, те ще получават минималния размер на пенсията, което е несправедливо по отношение на тяхното различно участие в осигурителната система, участието им в осигуряването. Действително, че това, което предлагаме с Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона на на държавното обществено осигуряване за 2021 г. се придържа към основните принципи, заложени в Кодекса за социално осигуряване, и по никакъв начин не дискриминира и не противопоставя една група пенсионери на друга група пенсионери. Това е Проектът, който дава възможност всички пенсии да бъдат повишени средно с 12,5%, различни други пенсии, които са производни или които зависят от минималните минималните пенсии, включително и социалната пенсия за старост, да бъдат също увеличени с 14,3 – 13,3%. Това е справедливият вариант, който обхваща абсолютно всички отпуснати и изплащани към момента пенсии в България. Вкарването в различни нюанси на използване на осигурителната тежест на една година осигурителен стаж среден осигурителен доход във формулата за преизчисление на пенсиите ще доведе до главоломно нарастване първо на разхода, който е необходим за преизчислението на пенсиите, ще донесе повече несправедливост, тъй като част от пенсиите ще бъдат преизчислени и ще бъдат увеличени с по-нисък размер пенсиите, които са отпуснати преди 2018-а или 2019 г., ще бъдат увеличени със сравнително по-голям размер. Това увеличение, искам да обърна внимание, че няма да засегне голяма част от пенсиите, които са за сметка на държавния бюджет, пенсиите, които в момента са в минимален размер, и това ще доведе до ощетяване на най-ниско доходната група от българските пенсионери – тези, които получават и в момента минималната пенсия. Всяко едно допълнително и друго вмешателство в системата ще я изкриви още повече, ще наруши прогнозируемостта и това да ни гарантира предсказуемост, да може да бъде планиран разходът, да ни гарантира адекватност на изплащане на пенсиите, да ни гарантира мотивация в хората, които в момента са в осигуряване, които плащат чрез осигуровките и данъците си пенсиите на настоящите пенсионери. Всяко неразумно вмешателство в системата на социалното осигуряване ще доведе до отлив на тази група от българите, работещи в момента, които са с доход под средния за страната. Това за тях ще бъде демотивиращо – да продължат да се осигуряват на реалния доход, да търсят квалификация и преквалификация, да могат съответно да заемат по-качествена и по-доходна работа, да се стремят към доход от труд, който им носи повече съответно и по-високи осигуровки в социалноосигурителната система. Така че много внимателно трябва да се борави с материята в социалното осигуряване. Всяко смесване на социално подпомагане, решаване на проблемите на бедността през социалноосигурителната и през пенсионната система ще доведе до още по голямо неглижиране на принципите, заложени още в първите членове на Кодекса за социално осигуряване. Затова и нашето предложение, както и всички парламентарни групи отчетоха, е: принципите и законите, които се прилагат и важат за социалното осигуряване, да се прилагат в системата на социалното осигуряване. Всичко онова, което води до борба с проблемите на бедността, до изваждане на възрастните хора от бедност,

проблемите на бедността се решават през системата на социално подпомагане. Бедността сред българските пенсионери не може да се реши, защото се смесват през системата на социалното осигуряване, през пенсионната система, защото смесваме двете системи и пренасочваме средства, които са с друг източник, към система, която би трябвало да се самофинансира от социалноосигурителните вноски. Проблемите на българските пенсионери и най-вече на младите хора, които в момента работят, ще бъдат решени с по-дългото участие на пазара на труда, с по-високи доходи и осигуровки върху реалните доходи – върху по-високите доходи, за да може да се получи един по съответстващ коефициент на заместване на дохода от пенсия, съпоставян с дохода от работна заплата. Иначе, ако смесим двете системи – на социалното подпомагане и социалното осигуряване, ще се получи един хибрид, който няма да бъде в полза и много трудно ще може да бъде поправен Благодаря за вниманието.

внесен от Министерския съвет. Гласували 197 народни представители: за 148, против 1, въздържали се 48. Предложението е прието. Колеги, с оглед на следващата тежка задача, която имаме – гледането на бюджета, обявявам 15 минути почивка.